Преди да продължим с доклада, уважаеми колеги, позволете ми да Ви запозная, да Ви информирам по-скоро, че на балкона горе наши гости са ученици от Природо-математическата профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ от град Монтана, ученици от 10 клас.

Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 17, който става чл. 18. По чл. 18 има предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители: Член 18 се изменя както следва: „Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията за контрол над службите за сигурност и използване на специални разузнавателни средства и достъп до данните по Закона за електронните съобщения се формират на паритетен принцип по двама от всяка парламентарна група.“

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, ние предлагаме наред с Комисията, която е в момента на паритетен принцип, още две комисии да бъдат създадени на този принцип, а именно първата е Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и другата комисия, която предлагаме на паритетен принцип, това е Комисията за контрол на службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. Аргументите са ми следните. По първата комисия чухме от декларациите на председателите на парламентарни групи първия ден на това Народно събрание, че това е безспорен приоритет на всички парламентарни групи. По този начин ще покажем, че всички работим в една посока и не се делим на партии. Затова мисля, че е редно тази Комисия да бъде сформирана на паритетен принцип. Аргументите ми втората Комисия по нашето предложение - тази за контрол на службите да бъде формирана на паритетен принцип, са, че от създаването на Комисията, с изключение на 43- то Народно събрание, тя винаги се е формирала на този принцип - чувствителна, деликатна тема, където няма как да има партийни противоборства. Става въпрос за националната сигурност и за работа с класифицирана информация. Използвам това изказване, да взема процедура предложението по двете комисии да бъде гласувано разделно, защото някой колега народен представител може да харесва работата едната комисия, да е на този принцип, а на другата ¬ не. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Хамид. Заповядайте, господин Янков. уважаеми дами и господа народни представители! Прозрачно е искането на колегите от парламентарната група на ДПС, но аз възразявам срещу предложението, тъй като е променена средата за сигурност, специфична е работата на сектор „Сигурност“ и специално Комисията, която Вие предлагате да е структурирана на паритетен принцип - Комисията за контрол над службите за сигурност и използване на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, трябва да има възможност за по-голямо представителство на парламентарните групи според волята на избирателя. Не чух аргументите Ви на предложението за паритетен принцип на представителство в третата комисия, което е е озадачаващо, при условие че с тази комисия и с работата на народните представители в по-широк формат, отново според волята на българските избиратели, може да се спре противоборството, словесните атаки и кой на кого е спрял еврофондовете и да се работи в името на България за усвояването на максимално повече средства, които да са в подобряване на средата за живот и

Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Хамид! Благодаря за представянето, което направихте на Вашето процедурно предложение. Ще възразя в частта на паритетен принцип по отношение на Комисията за контрол над службите за сигурност и използването на специалните разузнавателни средства и достъп до данните по Закона за електронните съобщения с оглед обстоятелството, че в миналия парламент тази комисия функционираше на пропорционален принцип и доказа състоятелността на дейността си по този начин. Но благодаря за предложението за разделно гласуване, защото аз лично бих подкрепил предложението Ви за паритетен принцип по отношение на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Хамид! До известна степен има логика Във Вашите съждения и предложения, но, все пак, съгласете се, уважаеми колеги, че ни предстои председателството на Европейския съюз. Една комисия по европейски въпроси и контрол на европейските фондове в редуциран състав от по двама души от парламентарно представена партия със сигурност би затруднило до голяма степен работата й и вземането на решенията. парламентарното измерение на нашето председателство ще бъде изключително натоварено и тази комисия ще има доста сериозни функции. Така че мисля, че здравият разум не би позволил една такава изключително важна комисия в този период да бъде с такъв редуциран състав. Аз също се изненадах от подкрепата на господин Кирилов в тази посока, тъй като вчера беше артикулирано съвсем друго във Временната комисия и аргументите, които бяха поставени в тази посока, бяха именно в подкрепа на отпадане на подобно предложение. тежестта, която ще има тази комисия в следващите месеци, ще бъде изключително висока и такъв редуциран състав до голяма степен би омаловажил нейните функции и би затруднил работата и на самия парламент по отношение на нашето председателство. Благодаря.

трябва доста по-голямо обединение и по-сериозно отношение към националната сигурност, тя не може да бъде приоритет на една или две по-големи партии. Затова предлагаме паритетен принцип. Вие във Вашата реплика ако имате предвид, че сте много по-голяма група от нашата, никога не забравяйте, че освен количествените измерения има и качествени такива.

Предложението е: чл. 18 се изменя, както следва, и следва Вашето предложение. Следва нашето предложение, господин председател, точно така. Да се гласува първо Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове… ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Предложението Ви е Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и тук прикачате и третата комисия и накрая завършваме: “се формират на паритетен принцип по двама от всяка…” Как да го разделя?

не иска някои от тези комисии или всичките да бъдат на паритетен принцип, но не разбрах защо колегите от БСП не искат? Да имаш повече представители в една комисия не означава, че имаш повече тежест във вземането на решения. Не виждам по-сериозно поле на национален консенсус, от, да кажем, първо: приоритетите за европейското ни председателство. Защо тази комисия да не е на паритетен принцип? Защо опозицията да няма равни гласове с управляващото мнозинство? Няма никаква логика. За да имаме един представител повече. И какво от това? Точно в тази комисия и точно защото предстои председателството, тя трябва да бъде за първи път на паритетен принцип. Не помня да е била някога досега. Колкото до Комисията за контрол върху службите. Колеги, именно поради променената ситуация тя трябва да е на паритетен принцип. Можете ли да ми кажете друго по-важно обществено поле, по което да е по-наложителен консенсусът от националната сигурност? Особено с оглед на събитията, които текат около нас. Тези две комисии трябва да бъдат на паритетен принцип. Това го изисква и логиката, и ситуацията, и променената ситуация в страната. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Цонев. Има ли реплики? Няма реплики. Други изказвания? Заповядайте, господин Кирилов. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Всъщност изказването ще бъде максимално кратко. След обсъждане с ръководството на

– Комисията за конфликт на интереси, Комисията за европейските въпроси и фондове, и Комисията за контрол над службите и специалните разузнавателни средства. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов. Господин Хамид, оттегляте си предложението при това положение, нали? Има ли други изказвания? Всъщност, първо, реплики към господин Кирилов? Няма. Други изказвания? Също няма. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, което не е подкрепено от Комисията, но чухте разясненията на господин Кирилов. Гласували

18 по доклада на Комисията, с оглед на току-що приетото предложение, тоест това предложение става текста на чл. 18 по доклада на Комисията. Гласували

е приет във вида, в който току-що гласувахте за него. Сега гласуваме и текста на Проекта за чл. 18, който става чл. 19 в доклада на Комисията, подкрепен от същата. Гласуваме чл. 19 по доклада на Комисията.

Член 20 – предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители: а в чл. 20 в края на изречението се добавя „и т. 20 и т. 21“. Комисията не подкрепя предложението. Тук само ще посоча, че с оглед предходното ни гласуване би следвало в пленарна зала да се подкрепи това предложение. Предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 20, който става чл. 21. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители.

Член 21. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 21, който става чл. 22. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 22, който става чл. 23. чл. 23. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 23, който става чл. 24.

гласуването и волята на Народното събрание, в предходна разпоредба следва да се създаде нова ал. 4 със следното съдържание: „Към Комисията по енергетика се създава постоянно действаща подкомисия за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране, а сегашната ал. 4 да стане ал.

КИРИЛОВ: Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 25, който става чл. 26. Предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители за създаване на нов чл. 26.

Комисията по правни въпроси на всеки три месеца отправя покана до главния прокурор за провеждане на обсъждане, свързано с прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи, включително законодателни промени, ресурсна осигуреност, затруднения, свързани с осъществяване функциите на съдебната власт, резултати в борбата с престъпността, в т.ч. корупцията, взаимодействие с разследващите органи.

За резултатите от обсъжданията Комисията изготвя доклад, който се предоставя на народните представители.“ Няма. Подлагам на гласуване чл. 26 по доклада на Комисията, както и предложението на същата за създаване на чл. 27 по нейния доклад със съответното му съдържание, което току-що Ви беше представено от народния представител Данаил Кирилов. Гласуваме членове 26 и 27 по доклада на Комисията.

предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция за чл. 27, който става чл. 29: „Чл. 29. (1) В първия един час от заседанията на постоянните комисии, всяка първа сряда или четвъртък на месеца, ресорните министри се явяват пред съответните комисии и отговарят на актуални устни въпроси, Отправените въпроси следва да се отнасят до конкретни политики и не могат да съдържат искания за предоставяне на подробни числови данни. (2) Право Право на по два актуални устни въпроса има член на комисията от всяка парламентарна група, а народните представители, нечленуващи в парламентарна група, имат право общо на два въпроса. (3) Ресорният министър, към когото е отправен въпросът, отговаря веднага след задаването му. В случай на отсъствие на министъра по уважителни причини комисията съгласувано с него определя заседанието, на което ще отговаря на актуални устни въпроси. устни въпроси. (4) Редът за задаване на актуалните устни въпроси по ал. 1 се определя съобразно числеността на парламентарните групи по низходящ ред, като последен в реда е народен представител, нечленуващ в парламентарна група. Задаването на вторите въпроси е по същия ред след изчерпване на процедурата по зададените първи въпроси. (5) Времето за изложение на въпроса е до 2 минути. Отговорът на министъра е до 3 минути. Народният представител, задал въпроса, има право на реплика до 2 минути, а министърът – на дуплика, също до 2 минути.“ Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Моето изказване е по повод предложението на председателя на Комисията Данаил Кирилов. Той предлага: „последният до един час и половина“ да се замени с „първият един час“. Вижте за какво става въпрос, уважаеми дами и господа. Това, което е записано в ал. 2, е право на по два актуални устни въпроса, на каквито има право всеки член на комисията.

Вторият кръг въпроси са още 45 минути. Тогава ограничаваме правото на народните представители да контролират изпълнителната власт. Нали се сещате, че ал. 2 противоречи на това, което приемаме като окончателна редакция на Комисията? Това по чисто аритметични

реплика? Заповядайте, господин Кирилов.

блицконтролът на министрите в комисиите да се провежда в началото на заседанието им. Така практикувахме в предходното Събрание без значение на обратния запис, че изслушването става в края на заседанието на комисията. Това е централното ни намерение. По отношение на времето, което сме коригирали, заявявам категорично, че не сме имали преднамерена ограничителна цел.

коректно, ако всеки един въпрос следва категорично цялата процедура. Да, тогава два кръга по 45 минути действително правят час и половина. Моля обаче да забележите следното. Първо, това не се случва точно така. Второ, при наличие при наличие на интерес, за да се задават въпроси, не мисля, че който и да е председател на комисия, изслушващ министър, ще ограничи контрола с аргумента, че времето изтича.

Председател и госпожо Председател в момента. Господин Кирилов, аргументите, с които защитихте Вашето предложение, ме карат да си мисля, че съм напълно прав. Това е абсолютно безсмислен дебат. Да предполагате сега от мястото, което заемате в момента, от позицията, която заемате, на председател на Временната комисия за изготвяне на Правилника, да твърдите, че в една или друга комисия ще се случи едната или другата хипотеза, тогава, когато има неудобни въпроси естествено е, че председателят, особено ако е от управляващата партия, ще си позволи да ограничи правото на задаване на въпроси. Така че моля Ви, съобразете се с моето мнение и приемете отпадането на предложението, което предлагате, защото с аргументите, с които защитихте Вашето предложение, ме карате да си мисля, че съм напълно прав. ПРЕДСЕДАТЕЛ Господин Филип Попов – за изказване. Заповядайте, господин Попов. Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, аз правя редакционно предложение. Нека да остане първият един час, но да се добави към него „първият един час и половина“. Да се запази този половин час за възможност за контрол над съответните министри, защото противното, особено в кореспонденция и в унисон с това, което е предложено по-нататък в правилника за отпадане на практика на блицконтрола, просто прозира един тежък опит за ограничаване на

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Попов, вероятно и аз бих разсъждавал като Вас, но бих се но бих се опитал да си спомня логиката на тази редакция и в предишното й битие. Ако подозирате нас с тези основания, моля да направите аритметиката и в предходния парламент, когато бяха осем парламентарни групи по 9 минути, тоест два пъти по 72 минути, общо 144 минути.

Ако залата подкрепи Вашето предложение, аз моля тогава да се използва изразът, както е бил в действащата досега разпоредба –

Абсолютно съм съгласен с Вас. Точно това предложих – да е до един час и половина. Дали ще е в началото на заседанието или в края – това няма никакво значение. Действително практиката в предишното Народно събрание беше в началото на заседанието на съответната комисия да се изслушват

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Господин Кирилов, към Вас е въпросът, за да можете да ми отговорите във формата на реплика: защо трябва да определяме часове? Имаме процедура, по която по която провеждаме блицконтрол с определени вътре в блицконтрола времена, в които се задават въпроси, отговори, реплики, дуплики, брой на въпросите. Защо не запишем само текста: „В началото на заседанията на постоянните комисии всяка първа среща“ и така нататък продължава по текста, с което нито ще ограничаваме времето, нито ще има някакви подозрения за това нещо, просто приключваме с цикъла първи, втори въпрос, ако има втори въпрос, и нещата се решават.

Благодаря, госпожо Председател. Въпреки че взимам реплика, има логика в предложението на господин Ерменков. Аз бих го подкрепил в този вид и бих помолил и колегите от нашата парламентарна група да го подкрепят. Благодаря Ви.

Преминаваме към гласуване. Гласуваме редакционното предложение на народния представител Таско Ерменков: „В началото на заседанията на постоянните комисии“...

редакционно предложение по ал. 1. Моля, гласувайте.

чл. 30. Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 29, който става чл. 31. Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 30, който става чл. 32. По чл. Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 30, който става чл. 32. По чл. предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция за чл. 31, който става чл. 33: „Чл. 33. (1) Председателите на постоянните комисии обявяват писмено дневния ред, часа и мястото на заседанията на интернет страницата на Народното събрание и чрез електронна поща до членовете на комисията. Дневният ред за редовните заседания на комисиите се обявява най-малко два дни преди тяхното провеждане. В случаите, когато се провеждат извънредни заседания на комисиите, дневният ред се обявява едновременно с насрочването им. им. (2) Постоянните комисии заседават, когато присъстват повече от половината от техните членове. Ако след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е налице, комисията може да заседава и при наличния състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките й членове. (3) При обсъждане на законопроекти и други актове на заседанията на комисиите се изслушва вносителят. Когато законопроектът е внесен от Министерския съвет, на заседанието се изслушва член на Министерския съвет или заместник-министър. (4) Решенията на постоянните комисии се вземат с мнозинство от ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате думата за изказвания. Няма изказвания. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване членове от 30 до 33 включително по доклада на Комисията. Моля гласувайте.

чл. 39. Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 38, който става чл. 40. Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 39, който става чл. 41. чл. 35. Комисията не подкрепя текста на проекта за чл. 34. Предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители. Комисията Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде чл. 36: „Чл. 36. (1) За заседанията на постоянните и временните комисии на Народното събрание се води стенографски протокол, както и аудиозапис. (2) Протоколите се подписват от председателя на комисията и от водещия протокола. (3) Протоколите от обсъждането на законопроекти се публикуват на сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание в 7-дневен срок от заседанието и не по-късно от 24 часа преди разглеждането на доклада в пленарна зала. (4) Протоколите от закритите заседания на постоянните комисии са със специален режим на съхранение, отчет и достъп съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Имате думата за изказвания, уважаеми колеги.

народни представители: за 184, против и въздържали се няма. Членове 34 и 35 по доклада на Комисията са приети. Гласуваме чл. 34 по проекта, който не се подкрепя от Комисията, тоест предлага отхвърляне на този член, което не е записано тук.

Текстът на проекта за чл. 34 е отхвърлен. Сега подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов чл. 36 със съответното му съдържание, както беше представен от парламентарната трибуна. Гласуваме чл. 36 по доклада на Комисията.

Член 21. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 21, който става чл. 22.

„Глава шеста – Взаимодействие с неправителствени организации“. Комисията подкрепя текста на проекта за наименованието на Глава шеста. Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 37, който става чл. 39. Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 38, който става чл. 40. чл. 40. Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 39, който става чл. 41. Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 40, който става чл. 42. чл. 41. Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 40, който става чл. 42. Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 41, който става чл. 43. Комисията

седма. Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 43, който става чл. 45. Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 44, който става чл. 46. По чл. чл. 46. По чл. 44а има предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция за чл. 44а, който става чл. 47: „Чл. 47. Всяка сесия се открива с химна на Република чл. 45. Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 44, който става чл. 46. чл. 45. Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 44, който става чл. 46. По чл. предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция за чл. 44а, който става чл. „Чл. 50. (1) Заседанията на Народното събрание са закрити, когато: 1. важни държавни интереси налагат това; 2. се обсъждат документи, класифицирани по Закона за защита на класифицираната информация. (2) Предложение за закрито заседание по ал. 1, т. 1 могат да направят председателят на Народното събрание, една десета от народните представители или Министерският съвет. (3) При постъпило предложение за закрито заседание по ал. 1, т. 1 председателят разпорежда всички външни лица да напуснат залата и балконите, както и да бъде преустановено прякото предаване по медиите и излъчването по интернет. След като изслуша мотивите на предложителя, Народното събрание обсъжда и гласува предложението. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като закрито или открито. (4) В случаите по ал. 1, т. 2 заседанието е закрито без това да се обсъжда и гласува. Председателят съобщава грифа, с който документът е класифициран по Закона за защита на класифицираната информация и разпорежда всички външни лица да напуснат залата и балконите, както и да бъде преустановено прякото предаване по медиите и излъчването по интернет, след което заседанието продължава като закрито, без това да се обсъжда и гласува. (5)Обсъжданията и протоколът от закритото заседание са класифицирана информация и обвързват със съответните задължения всички народни представители и други лица, които имат достъп до тях. тях. (6)Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично.” Благодаря, господин Председател. Моето изказване… Като цяло съм съгласен с предложението на Комисията, с изключение на

В случаите по ал. 1, т. 2 заседанието е закрито без това да се обсъжда и гласува. както и на предишната алинея отново е предложено „без да се обсъжда и гласува”. Мисля, че е редно все пак Народното събрание, преди да пристъпим към закрито заседание, да обсъдим дали наистина заседанието следва да бъде закрито. Защо да се отнема тази възможност за дискусия от народните представители, а директно да се закрие заседанието? Това е моето предложение. Нека да остане, разбира се, възможността за закрито заседание, но не пречи да има и възможност за обсъждане дали то да е закрито, или да не е закрито. Благодаря Ами, то след това има: „След като изслуша мотивите, обсъжда и гласува предложението“. Заповядайте, господин Кирилов. За реплика, нали? ДОКЛАДЧИК Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Това предложение номинално и поименно е внесено от нас, от нашата група, но то беше заявено по искане на дирекция „Парламентарни заседания“, за да се отграничат ясно двете хипотези кога заседанието се закрива по волята на Народното събрание и кога то се закрива автоматично, просто защото е налице засекретен документ, който е с гриф, и тогава няма защо да има дебат. То няма и как да има дебат, защото дебатът е за секретен документ, тоест задължително дебатът трябва да е в закрито заседание. Така че това е извън опцията на волята на народните представители. Те няма как да съобразяват. Тогава те трябва да изпълнят Закона за класифицираната информация, който разпорежда обсъждането да е закрито. Това е била логиката и ние тук сме предложили текста така, както беше предложен от дирекцията.

както и членове от 45 до 50 включително по доклада на Комисията. Моля, гласувайте. Като преди това господин Филип Попов оттегли предложението си.

По чл. 48 има предложение от народния представител Валери Симеонов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

Излъчваният сигнал се предоставя за свободно и безплатно ползване. Откритите заседания на Народното събрание се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! За мен интересното е, че всички – как да го кажа – проблемни, точно тези, които са спорните и проблемните, от гледна точка на демократичния механизъм предложения, вече не идват от групата на ГЕРБ, а на Обединените патриоти, което е показателно. За по-голямата част от нас е ясно, че когато преместваш парламентарния контрол от Канал 1 към БНТ 2, всъщност има проблеми, защото е очевидно, че БНТ 2 се гледа много по-малко, отколкото основната програма Канал 1 на Националната телевизия. И това е очевидно! И сега, ако някой се прави, че не знае, че шеърът на единия канал е различен от на другия и че всъщност е достигащ до различен, значително по-малък брой зрители Естествено, че го знаете, господа! Просто Вие в момента се опитвате да измъкнете горещите кестени и Вас Ви използват. А защо Вие се съгласявате да Ви използват, на мен ми е непонятно. Но го свързвам донякъде с гузна съвест и с лош маниер. Проблем е обаче, че това нещо довежда до щети, които не могат да бъдат поправени. Аз знам колко трудно ми беше да въведем блицконтрола, защото когато тръгнеш да въвеждаш някакви демократични механизми при свое управление, винаги срещаш съпротива. Много е лесно да направите услуга на БНТ и въпреки парите, които ѝ даваме, да я освободите от необходимостта по Канал 1 да излъчва парламентарния контрол. Но като представител на партия, която много пъти се е качвала и падала от власт, Ви казвам, че възможностите на опозицията, демократичните механизми трябва да се пазят. Защото това е основа на обществото, в което живеем.

и които след това не е ясно, когато останете задълго в опозиция или отпаднете от Народното събрание, можете да възстановите. Защото да рушиш демократични възможности е лесно, но да ги строиш е трудно, а Вие не сте от хората, които сте го правили. Благодаря, уважаеми господин Кутев. Реплики? Няма. За изказване има думата народният представител Иван Иванов. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Една от основните функции на народните представители е да артикулират пред обществото своята дейност. Публичността на работата на Народното събрание винаги трябва да бъде на преден план.

Мисля, че на всеки един тук присъстващ народен представител, особено на тези, които са били в предходни народни събрания, в срещите със своите избиратели нееднократно са им били задавани въпросите, примерно: „Защо не стоите на парламентарен контрол? Защо не сте в залата? Защо не сте достатъчно активни?“ Това е единствената възможност за подобно наблюдение върху работата на народните представители. Това беше прякото предаване по Канал 1. С подобно предложение и вкарването ни в БНТ 2… Аз не искам да омаловажа каналите на Българската национална телевизия, но БНТ 2 не се хваща навсякъде. Той се хваща в определени населени места, но не се хваща от всеки телевизор, от всеки български гражданин. Налагането на подобна завеса върху дейността на народните представители със сигурност няма да повдигне авторитета на тази институция. Особено 43-тото Народно събрание завърши с изключително нисък рейтинг. Да не допускаме днес с подобно решение да потънем съвсем на дъното на блатото на недоверието на хората към подобна институция. Нашата работа е – и това беше артикулирано още от парламентарните сили при създаването на това Народно събрание – да издигаме авторитета на тази институция. Моля Ви с подобни решения да не изпадаме в ситуация, в която да нямаме вече контакт със своите избиратели. Единственият контакт, единственият начин да покажем, че сме разбрали нещо от срещите си с тях, е парламентарният контрол и излъчването на тези предавания на живо по Канал 1 на Българската

Благодаря, уважаеми господин Председател. Създава се усещането, че в този Правилник някак тихо и полека се прокарва една „хубава“ линия – линията на цензура и подкопаване на доверието, и без това ниско към Народното събрание.

То затова е Народно събрание, затова е публично – за да имат гражданите пряк контакт, да видят какво се случва тук, в това Народно събрание, кой е тук, кой гласува, кой какви въпроси задава и кой министър или министър-председател не е тук. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, колеги! Във връзка с гарантирането на публичност, прозрачност и даване на възможност на всички български граждани да наблюдават работата на своите народни представители, на контрола, който те осъществяват от свое име и от тяхно име върху работата на изпълнителната власт, мисля, че е несъстоятелно предложението

излишни разсъждения защо, кой и как е направил това предложение – тук не виждам господин Симеонов – ще направя предложение за

господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители!

и 3, за излъчването – пряко предаване на пленарни заседания по решение на Народното събрание и парламентарен контрол, е внесено предложение, което променя досегашната практика за излъчването на заседанията и парламентарния контрол по основния канал на БНТ – Канал Обръщам Ви внимание, понеже има и полемика по отношение на гледаемостта на отделните канали. Да, те са Българска

е основен национален обществен канал, широко таргетиран политематичен профил, насочен към най-широката аудитория с акценти върху новините, силната публицистика, документалистика и развлекателни програми за цялото семейство, докато за БНТ 2 е обявено: „Каналът обединява в единна национална мрежа досегашните отделни програми на петте регионални центрове – София, Пловдив, Варна, Русе и Благоевград.“ Несъстоятелно е твърдението, че ще има същата публичност и същата аудитория. Колеги, обръщам Ви внимание, че във връзка с издадения лиценз от СЕМ на БНТ 2, в който изрично е упоменато, че 12% от дневното програмно време трябва да са новини; 25% от седмичното програмно време – актуални предавания; културни, научни, религиозни, и други предавания – 30%; детски и младежки предавания – 7%, ще трябва националната телевизия да кандидатства за нов лиценз. Всъщност кого искате да скриете от широката общественост, както е обявило и ръководството на БНТ? Бъдещата изпълнителна власт?! Бойко Борисов като премиер?! И го предлага малкият коалиционен партньор,

На път сме да направим нещо, което – като информация за новите народни представители, почти във всяко Народно събрание този въпрос започва да се гледа под една или друга форма. Започва да се обяснява, видите ли, как пречим на програмната схема на Българската национална телевизия, която, между другото, е обществена телевизия и се финансира от държавния бюджет. Как не могат да си подреждат предаванията. Как това било едва ли не загуба на време и никой не го гледал. Как по-добре било Народното събрание да си направи собствен канал, който да излъчва не знам откъде. Истината обаче е само една: всяко мнозинство започва и прави опит максимално да затруднява публичността на работата на Народното събрание. Ако днес ние вземем това решение, това ще бъде огромен пробив и първа стъпка към пълзящата цензура, която се налага с този Правилник.

защото, видите ли, може да бъде неудобно на министър-председателя, на някой от министрите да излезе и да обясни от тази трибуна и пред българския народ за какво става въпрос, забележете, на актуален въпрос, зададен от народен представител. Какъв е смисълът да крием тези хора? Съжалявам, че господин Главчев не е зад мен в момента. Това е акт пряко насочен срещу новоизбрания председател на Народното събрание. В първите си изявления той декларира нещо съвсем различно – какво ще следва от тази трибуна и какво ще отстоява като работа, като търсене на съгласие, като публичност на Народното събрание с оглед ниския авторитет, от който тръгва тази институция. Питам: с това какво от тези неща ще изпълним?

За изказване – господин Генов. Само да припомня, че пленарните заседания се дават директно в интернет на страницата на Народното събрание, така че това е също принос към прозрачността. Заповядайте, господин Генов. МАНОЛ ГЕНОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, не всички хора в нашата държава имат достъп до интернет. С това искам да започна…

срещу прозрачността. Ами, дайте да разпуснем парламента. За какво сме тук? Не може да зададеш въпрос, няма кой да ти отговори. Може би искате да си скриете бъдещи резили в управлението? Вероятно това е целта на мероприятието, което правим. правим. Аз по друг начин не го разбирам. Добре, че имаме търпелив народ. Спомнете си какво стана в Полша преди няколко месеца, когато там парламентът гласува – такива хора като Вас, застанали от тази страна, гласуваха ограничаване

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Личното ми мнение, че такава дискусия е абсолютно безсмислена! Не приемам никакви упреци от рода, че едва ли не сме вадили кестените на някой друг, както каза колега от БСП. Колегата сигурно слабо ни познава. Няма такъв филм. Няма кой да ни накара да правим нещо, което е против нашата воля – говоря от името на Обединените патриоти. Сигурен съм, че в следващите четири години ще се убедите в това. Така че без такива упреци и намеци! Искам да Ви обърна внимание върху това: всъщност има ли някакво ограничаване на достъпа до информация от парламента? Има ли нарушаване на принципите на демокрация, за каквито някои от Вашите колеги споменават реално? Ограничава ли се правото на човек, който има желание да следи заседанията, да го прави? Не, не се ограничава по никакъв начин – нито технически, нито политически. Защо? По простата причина, че канал 2, БНТ 2 се гледа на абсолютно всички места, където се гледа канал 1 като техническа възможност. Между Вас има специалисти, ако имат достойнство, да станат да го отрекат. (Реплики.) Точно така е. БНТ 2 се излъчва от мултиплексора, както се излъчва и БНТ 1, Канал 1. Никъде, където се излъчва Канал 1, не отсъства БНТ 2. Така че всеки зрител, който желае да има достъп и да гледа на телевизионен екран заседанията, може да го прави навсякъде в България. за който спомена госпожа Караянчева – излъчването по интернет. Изключвам това, че редица телевизии, чиито имена няма да споменавам, излъчват директно, включително и телевизията, която доскоро управлявах има излъчване на цели заседания. (Реплика.) Чии права ограничаваме тогава? Защо е този вой? Защо са тези силни думи, след като в края на краищата… Знаете ли в какво се свежда този разговор и докъде водят изводите от Вашите изказвания? Изводът е само един: много сме велики, неповторими сме, уникални сме, нас трябва да ни излъчват на всяка цена! Тропаме с крачета, трябва да ни излъчват, нали?! И то по БНТ 1. предполагам сте информирани, поне ръководството, защото голяма част от ръководството на Четиридесет и третото народно събрание, на Вашата група, е същото сега, предполагам, знаете за писмата на БНТ – няколко писма Ви показвам. Тук са изредени десетки случаи, в които се е наложило да се наруши програмната схема на канал 1 и то с прекратяване не на някакви сериали или филми, а с прекратяване на международни събития, на олимпийски състезания, затова че на някоя си комисия от парламента и скимнало да излъчва това заседание в момента, защото много била уникална тази комисия, заседанието било много уникално. Не си ли позволявате прекалено много?! Не се ли надценявате прекалено много или правите това поради политическия момент, в който водим тази дискусия? Хайде, малко по-кротко. Ничии права не се ограничават. Всеки, който желае, може да гледа заседанията на парламента, абсолютно всеки. За какво тогава е този шум? За какво губим толкова време за обсъждането на тази точка? Мисля, че все пак трябва да си дадем оценка, че не можем да налагаме на хората да гледат това, което не желаят. Извинявайте, има няколко телевизии, които ни зариват в най-гледано време с турски сериали, но да ме вържете, аз няма да гледам тези сериали. Ще си затворя очите. Същото се отнася и за хората, които не желаят да гледат парламента. Защо си въобразявате, че по някакъв начин се хвърля завеса върху работата на парламента? Най-накрая, хайде да Ви задам въпроса съвсем откровено: Вие тук за какво сте? – За да Ви показват по телевизора ли? Не сме ли всички тук по волята на нашите избиратели, на българския народ, за да вършим работа? Трябва ли всички Ваши усилия да отиват в парата в свирката? Не трябва ли парата да бъде насочена в движението на парахода, който трябва да пренесе съответните товари? Това е задължението на Народното събрание, а не да ни гледат, да ни виждат, да вдигаме шум и после да питаме роднините: „Добре ли изглеждах? Добре ли бях, агресивен ли бях? Запомнихте ли ме с нещо?“. Това мога да кажа. Между другото, действително трябва да се помисли съвсем сериозно, ако мислите практически и искате парламента да има съответното отразяване, трябва да се помисли върху реализирането на този канал, така както има във всички други

колеги, ще предложа на господин Симеонов да направи един нов принос в работата на и когато премиерът на републиката, президентът на републиката искат да дадат изявления, да не им бърка програмната дейност, техните изявления да се излъчват по БНТ 2 и задължително по телевизия СКАТ. Благодаря.

изкушена съм от Вашето изказване да направя тази реплика и да не правя изказване по две причини. Първо, защото Вие сте медиен човек и разбирате от тези неща. Второ, защото когато говорим за медии, трябва да имаме елементарни познания за тях. Трето, защото когато говорим за БНТ 1 и 2, трябва да знаем, че това е национален ефир – и едната, и другата телевизия. Четвърто, защото покритието в цяла България с мултиплекса, както казаха, е тотално навсякъде в цяла България. Защо говорим обаче за това? Първо, защото подценяваме интелигентността на зрителя и желанието му в кой момент, кога, по кой канал да гледа това, което се случва в парламента. Апропо,

и никой не я отрича, и никой не я прикрива. Но тук, господин Симеонов, става въпрос за още две неща: за една група, формирана група – ще я нарека „Комсомолски устрем“, която е готова да по всякаква тема в този комсомолски екип. Кое ме учудва? Не толкова познанието и незнанието за медийната политика, колкото начинът и възможността да се разграничиш

национална телевизия като обществена медия е определена със закон и за да изпълнява тази си функция, тя получава бюджет. Не може да има по-висок приоритет от гарантирането на публичност и контрол върху работата на изпълнителната власт включително, от тази – обществената телевизия. Няма състезание, което е приоритетно. Не говорим за това на кого какво му се иска да гледа. Така че в парламентарния контрол ние не се демонстрираме по телевизията или по телевизора. В парламентарния контрол ние говорим от името на нашите избиратели. Не можете да ограничавате това право.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Генов, аз съм абсолютно на Вашата позиция. Не виждам причина изявленията на президента и на премиера да бъдат по Канал 1, а да не бъдат по БНТ 2. Няма нищо лошо в това. Нищо лошо! Защото, пак повтарям, може би увлечени в своето парламентарно ежедневие, някак си много сме полетели, много сме си повярвали, че сме най важните и най-значимите в този живот и всички наши действия трябва да бъдат сведени за дознание на обикновения български гражданин. Защо не си зададем въпрос дали това интересува българския гражданин? Но това е друг въпрос. По-нататък обаче се разминахме. По СКАТ няма да стане без пари. Ако платят, ще ги излъчим и по СКАТ. Да знаете! Въпрос на бизнес. (Шум и реплики.) На госпожица Кръстева с това хубаво християнско име Кръстева, което идва от Светия кръст – член на ДПС. БНТ получава бюджет, но не получава такъв бюджет, който да харчи за това, което в момента прахосва. Защото не знам дали си давате сметка, но аз съм професионалист и мога да Ви кажа какво означава да поддържаш ти една готовност във всяка една секунда да включиш парламентарната зала. Вижте колко камери са, вижте колко хора са. Те се сменят и така нататък, и така нататък.

по всички учебници по журналистика – тук има хора журналисти, е написано, че политиката не е първостепенното събитие, от което се интересуват хората. На първо място е икономика, бюджетът и то личният семеен бюджет. На второ място са въпросите, свързани със здравето и техните деца, на трето – образованието, и някъде по-назад е политиката. Недейте си въобразява, че вършим толкова значими и важни неща, които трябва да бъдат отразявани, особено въпроси, които са свързани с регионални проблеми, три четвърти от парламентарните въпроси са свързани с провинциални проблеми и мястото им е точно в БНТ 2, която има точно такава функция – да отразява регионалните новини. Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, по волята на българския народ Парламентарната група на „Воля“, съставена и представляваща българските прагматици, технократи и родолюбци, е част от това, което се случва в момента тук. която всички имахме, ние се събрахме, гледахме се, чудихме се, и с много малки разлики едни казваха за пет, други за шест или за седем, но не повече от 10 минути се обединихме около това, че това, което свършихме за няколкото часа тук, ако зависеше от нас, в същото качество или по добро, щяхме да го свършим за не повече от тези пет или десет минути, както казах по-рано. Ще се възползвам от предходно говорящите, някои от които споменаха: „Това е поредното престъпление“. Да, считаме и около това също сме обединени, че това е поредното престъпление че това е поредното престъпление към интересите на българския народ и безсмислено харчене на български пари. Считам, че е хубаво това да бъде показвано, за да могат българските граждани в следващите избори да правят по-ясен по-ясен избор за кого гласуват. Все пак, за да можем да защитим заплатите си, защото според мен някои са тук просто, за да си загубят времето и да вземат поредния надник, аз ще Ви концентрирам малко по-рано към една по-важна тема, а именно чл. 67. Правя го сега, за да можете да се концентрирате и да имате възможност да се подготвите. Това е членът, който е по-важен – че не можели решенията в за което всички твърдим, че трябва да сме 240 и настояваме, че не трябва да се намаляват, да бъдат взимани с мнозинство от 61 или 62 гласа. Подгответе се, сериозните разисквания ще бъдат, когато стигнем до чл. 67, а не тези неща, които говорихме до момента. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, скъпи колеги! Тук се направи едно изключително невярно твърдение и трябва да го кажем

както и да го говорим. Днес излезе една класация, че България е на последно място по свобода на словото в Европейския съюз. Ние много често се фиксираме в медиите, но парламентът днес прави своя дан в потъпкването на тази свобода. Като се замисля обаче

благодаря Ви, господин Председател. Ако сте стъпили във всяко едно населено място и във всяка една община, както аз съм обиколила, ще знаете, че има обхват и хората могат да гледат спокойно както и БНТ 2, както и БНТ 1, и всяка една телевизия, която решат да гледат. Благодаря Ви.

Симов, шеговито, ако мога да кажа – новобранец в парламента, за съжаление, новобранец и в техниката. Мултиплексното излъчване осигурява покритие навсякъде в цялата страна и това, което казахте, не е вярно. Ако на мен не вярвате, мога да Ви цитирам национална телевизия от 17 март 2015 г., в което казва следното: „Разпространението на БНТ 2 покрива цялата територия на страната и се извършва от всички основни регионални доставчици. БНТ 2 се разпространява цифрово – ефирно, което прави канала достъпен до максимален брой зрители“. Последно, за Ваша информация – излъчва се и в кабелна телевизия СКАТ – навсякъде в нейните мрежи. Най-накрая, аз не можах да разбера, дано от Вашата дуплика да разбера, какво общо има между излъчването на парламентарния контрол в петък и свободата на словото.

извинявайте. И към господин Симеонов имах, но както и да е. Аз съм съгласен с голяма част от Вашето изказване, но и Вие пропуснахте едно нещо. Защо го предложиха в крайна сметка като няма никакъв проблем? Защо се предлага? Защо не оставиха на ръководството на БНТ да реши по кой от двата канала – по Канал 1 или по Канал 2? Това е въпрос, ако щете, чисто търговски – те да си решат защо трябва да им се наложи тази цензура? Вие не попитахте това. И още нещо не попитахте: това в унисон ли е с разбиранията на гражданите за европейско развитие на България, защото в Европа не знам за има такава цензура? Благодаря Госпожо Караянчева, Вашите лекции по география на Кърджалийския край бяха полезни за мен – вече знам всичко. Не знам обаче дали Вие сте била в село Минзухар, Черноочене, където БНТ 2 няма. На много други места БНТ 2 не се излъчва. Много кабелни оператори не вкарват БНТ 2 в своите пътеки. Може би тук трябва да се помисли за някаква регулация. Може би трябва да ги задължим да вкарват и БНТ 2, при условие че те ще излъчват парламентарния контрол, но да твърдите, че БНТ е навсякъде – това просто не е вярно. Второ, как ще се отнася ограничаването на възможността на един човек да гледа парламентарния контрол към свободата на словото е повече от ясно.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

Аз ще Ви предоставя двете копия на писмата, които са от БНТ и тук е написано абсолютно всичко, и няма никаква възможност да има някакви ограничения, защото това ще даде по-голяма пълнота и дори тук в едно от писмата пише, че могат да развият концепция, да задоволят целия интерес на всички български граждани. Аз ще Ви предоставя тези две копия, за да може действително да ги прочетете или тези, които се изказват да имат предвид какво е написано като позиция на Българската национална телевизия. Нека тази тема вече да я прекратим и да минем към гласуване, защото действително, ако всичко това

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Цветанов, писма от БНТ и искане от БНТ за освобождаване на това ефирно време има не от вчера. Ние сме водили тези разговори и в предишни години. Просто в момента има подаване на този разговор. Ще се върна само на факта как било едно и също – изобщо не е едно и също по две причини. Тук обсъждаме дали мултиплексите покривали навсякъде – не покриват навсякъде! Стотици села има в България, в които мултиплексите не стигат, и това го знае всеки, който се занимава с това. Друг е Друг е въпросът дали кабеларките, които стигат там, където не стигат мултиплексите, излъчват Канал 1 и респективно дали излъчват БНТ 2. Този въпрос стои и господин Симеонов, който, общо взето, е вносителят на това нещо много добре го знае.

Говорим за това какъв е достъпът до една програма или друга. Знаем каква е гледаемостта на Канал 1, на БТВ или на Нова телевизия – това са най-гледаните телевизии в България. Знаем каква е гледаемостта на БНТ 2. Хората, които включват БНТ 2, подредбата на каналите – Канал 1 винаги е първа, БНТ 2 е примерно 7, 8 или 15 в зависимост от кабелния оператор. Достъпът до БНТ 2 и до Канал 1 е съвършено различен и Вие много добре го разбирате. Вие знаете, Вие затова го правите! Вие не го правите защото не сте разбрали. Вие сте разбрали и го правите, защото искате да ограничите достъпа до парламентарен контрол. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Цветанов, хубаво е да дадете и на БНТ, както ни дадохте на нас тези две писма от тях,

Има ли трета реплика? Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! И Вие, и ние, и всеки тук в тази зала знае за какво става въпрос. Става въпрос за това, че има притеснение на властта от публичност. За нищо друго. Каквото и да говорим, както и да го завоалираме, каквито и и аргументи да се излъчат тук, аз мисля, че има някакво притеснение, сигурно имате и някакво решение по какъв начин да подходите. Нека да гласуваме. Но, ако направите допитване до българските граждани – на улицата тук да излезете с една камера,

Всичко останало са приказки, чрез които по някакъв начин ние трябва да внушим на обществото, че еди-си нещо е еди-си какво, а то всъщност не Истината съвсем ни е ясна, каквото и да говорим. Това е един от проблемите на Народното събрание, защото ние излизаме тук, представяме една теза, и то по такъв начин я представяме, каквото всъщност тя не представлява. Разбирате ли? Това е проблем! И в Закона е така, а с тази порочна практика трябва да се скъса. Нека да минем, ако може, към гласуване, ясно е за какво става въпрос. Няма какво да се лъжем. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Когато свършат изказващите се, ще преминем. Благодаря Ви, уважаеми господин Ебатин. Дуплика ще ползвате ли, господин Цветанов? Да. Заповядайте.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 Защо беше нужно да го правите? Моля Ви, нека да остане само БНТ и там да се предават всички тези неща, които са свързани с парламентарната дейност – БНТ 2. (Шум и реплики.) Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ние с господин Симеонов сме съграждани и аз съм новобранец в това Народно събрание, но си спомням 2011 г. – Вие също трябва да си спомняте, защото бяхте общински съветник в Бургас. Тогава ГЕРБ вече имаха абсолютно мнозинство в общинския съвет. Не им трябваха гласовете на НФСБ и те предприеха промяна в Правилника на общинския съвет, като орязаха правата на местните телевизии да предават пряко сесиите на Общински съвет – Бургас. Бургас. Ясно е, че тогава това беше принципно правилна позиция – общинските съветници от Патриотичния фронт, подкрепени от БСП, застанаха на принципната позиция, че това ограничава информираността на бургазлии и бургаските избиратели. И тогава това беше правилна позиция. Забелязвам, че за няколко години има еволюция във Вашето мнение и становище и не я разбирам. Ясно е, че ако преместим излъчването на парламентарния контрол това ще ограничи достъпа до информация на немалка част от българските граждани и избиратели и не смятам, че е правилно. Затова моят призив към Вас е или да оттеглите предложението, или да си коригирате позицията. Благодаря. (Ръкопляскания от Няма реплики. Лично обяснение – народният представител Валери Симеонов. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Господин Тишев, Вие припомняте една история с леки неточности. Първо, аз тогава не бях в общинския съвет – бях избран, но не влязох в общинския съвет. Разбрах, че няма смисъл при такова съотношение на силите да си губя времето и годините. (Реплики (Смях.) По отношение на въпросното прекратяване на излъчването, истината е следната. Тогава беше прекратен допускът на камери не само на СКАТ, но и на други телевизии в залата на общинския съвет, но автоматично беше предоставен интернет сигнал – беше пуснат отделен канал, от който всички телевизии, включително и СКАТ, вземахме сигнала и го излъчвахме. Вие знаете това нещо, нали така? Сега не става въпрос за никакво прекратяване на излъчването, изместено е от една програма в друга. Който иска, може да си го вземе откъдето си иска. Който иска да го гледа, може да го гледа когато си иска, включително има опции за връщане на сигнала с пропуснати часове и събития да се гледат. Просто цялата тази дискусия до голяма степен е безсмислена, безплодна е, няма никакъв смисъл. Различна е ситуацията. Сега никой не ограничава нищо. И тогава не беше така. Най-накрая ще Ви кажа последното. От търговска, от бизнес гледна точка, мога да Ви кажа какво се случи с излъчването на сесията на бургаския общински съвет – по СКАТ, говоря. След няколко месеца го спряхме.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Елементаризирането на дебата е ясен от страна на ГЕРБ, тъй като винаги са се опитвали да го правят, но в парламентарна държава най-важният орган е парламентът,

е начин да контролираме министрите, да бъде излъчван по Канал 1. Ще Ви дам за пример, че рейтингът на БНТ 2 е под 1%, а на Канал 1 е над 10%.

Имаше случаи, в които откриваше примерно пеещи паметници, но по важни теми бягаше от парламента. Госпожа Лиляна Павлова от Министерството Всичките тези нарушения, които се правеха от председателката тогава Цачева, се прикриваха, но, за съжаление, хората виждаха и това беше срамно за всички нас, че се бягаше от контрол. сега просто искате да избягате от неудобната ситуация, масово българите да гледат как бягате от неудобните въпроси. И накрая ще завърша с това. Аз разбирам защо патриотите го предлагат,

Не знам дали госпожа Павлова ще се възползва от правото си на лично обяснение, но тъй като господин Борисов и госпожа Цачева не могат, трябва да Ви кажа, че господин Борисов не идваше на парламентарен контрол, защото не му задавахте въпроси. (Силен шум и реплики от

Уважаеми господин Мирчев, аз ще се обърна към Вас и към тези, които говориха преди Вас, защото тук 10-15 човека говорят едно и също нещо – говорите за цензура. Първо, използвайте думите правилно. За цензура може да говори телевизионно предаване, може да говори някое шоу, което да дава после пресконференции. Една парламентарна група, когато започне да говори, че й налагат цензура в петък

Тук се излиза с героичната поза, че няма да Ви чуят. Има още десетки телевизии, медии, в които присъствате всички до един, давате интервюта и хората са запознати прекрасно с Вашите позиции. хората са запознати прекрасно с Вашите позиции. Това, че в петък от 11,00 ч. до 14,00 ч. няма да могат да Ви виждат в БНТ 1, а ще Ви виждат в БНТ 2, по никакъв начин няма да наруши демокрацията. Нека да употребяваме думите по предназначение,

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Мирчев, преждеговорившият донякъде ме облекчи в моята реплика, защото точно това исках да Ви кажа. Вие не направихте акцента върху това, че парламентарният контрол е важен с въпросите си наистина, но е още по-важен с министрите, които излизат и отговарят. И точно това искат да скрият. Ние не искаме да се показваме по телевизията и да задаваме въпросите! Ние искаме министрите да отговарят на народа си как управляват и затова трябваше може би точно с това да започнете! И на още нещо ще Ви обърна внимание.

за да може да бъде по-гледаема, да се вдигне неговата пийпълметрия, може би някои там очакват на малко по-ниски ценички да вземат външни продукции, за да може след това да се възползват от това телевизионно време? Разбирате ли, тук проблемът е много по-комплексен. Затова, много Ви моля, когато излезете за своята дуплика, обяснете на колегите, че парламентарният контрол не е важен с въпросите, които се задават. Те са въпроси, които не ние задаваме, народът задава чрез нас, нас са ни питали! Той е важен с това какво министрите отговарят. Именно това искат да скрият нашите колеги! Благодаря, господин Ерменков. За трета реплика – господин Йордан Цонев. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Мирчев! Няма нужда от толкова високопарни и тежки слова: демокрацията, страната и така нататък, когато става въпрос за съвсем очевадни неща. Достатъчен е въпросът към даже един от тези, които Ви репликираха – господин Биков, не го виждам къде стои, да го погледна. Достатъчен е само този въпрос: защо Националната телевизия не предаваше по

втория канал като равностоен на първия. Защо тогава не ги питахте? А предаваха, като че ли се случваше революция по Канал 1.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Господин Ерменков, наистина парламентарият контрол е арена, в която ние задаваме въпросите на избирателите и министрите отговарят. И заради това те искат да скрият министрите, както беше и в предишното Народно събрание. Искам да отговоря и на господин Биков, въпреки че неговите въпроси бяха доста несериозни. Цензурата не е върху една или друга партия, господин Биков. Цензурата е върху информацията и върху истината. Това е, което се опитвате да скриете. Конституционно задължение е парламентарният контрол – Министерският съвет и министрите да бъдат контролирани чрез Народното събрание. това трябва да е достъпно до максимален брой български граждани, което може да стане чрез Канал 1 на БНТ. Разбирам и Вашия ентусиазъм в политическо-историческа ретроспекция, но мисля, че на един политически номад не му отива да класифицира

Ако си бяхте подбирали изразите, нямаше да му дам такова право.

когото ние уважаваме и с когото дебатирахме (реплики от ГЕРБ), а за да се определи един феномен, за който има специфични текстове в Правилника, който гласуваме. Ние там забранихме подобни явления. Така че, много Ви моля, оттеглете бележката, която направихте на господин Мирчев. Много хора прекалиха днес, аз също бях обиден, не взех отношение (възгласи: „Ооо!“ от ГЕРБ), защото честно Ви казвам, Цветан Цветанов да ми държи сметка за човешките права, е все едно Торквемада да съди Пепеляшка.

Уважаеми господин Председател, първо да кажа, че не съм се обидил, защото няма член на БСП, който мен може да ме обиди.

Господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! От уважение към младите хора и уважение към майка Ви няма да се възползвам от правото да Ви кажа истината за Вас. Защото, когато се намирате в пленарната зала, когато заставате от тази висока трибуна, личните нападки си ги оставете някъде другаде или там, където не сте си решили Вашите лични проблеми. Тук е парламент и тук трябва да ковем закони и да работим в интерес на България и на обществото! Ако ти искаш да работиш за твоите лични интереси, можеш да го правиш някъде другаде, но не тук, от пленарната зала! Благодаря Ви. Приемаме, че е забележка по начина на водене, че съм допуснал да го кажете това нещо от трибуната. Заповядайте Заповядайте за процедура, господин Кирилов.

Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, нека да спазваме Правилника. Извън времето на пленарното заседание господин Кирилов предлага удължаване на същото. Това е недопустимо. Моля Ви да се спазва Правилникът за реда